gospođo Čomić, imate vi i gospodin Konstantinović, ali najpre na izlaganje gospodina Konstantinovića pravo na repliku imaju gospodin Neđo Jovanović i gospodin Orlić.Izvolite, kolega Jovanoviću. Zahvaljujem se, predsedavajući.Zanimljivo je sa koliko dramaturgije i scenarističkog pristupa se pokušava obezvrediti jedan kvalitetan zakonski akt, u konkretnom slučaju izmene i dopune Zakona o ministarstvima. Međutim, ono što još više poražava od strane opozicije jeste činjenica da se upravo prethodnik koji je govorio pre gospodina Martinovića nije osvrnuo na svoju blisku prošlost.

sa urušavanje privrede do privrednog groblja? Gde je odgovornost upravo onih koji su tada sačinjavali Vladu? Mi nismo imali te resore.

sa kojim imamo korektne odnose, odnose međusobnog uvažavanja. Taj sporazum podrazumeva isključivo donošenje zakonskih akata koji će poboljšati rad Vlade.

Hvala lepo.Osnov je pominjanje stranke, ako neko nije bio tu.Dakle, ponovo na temu ove interesantne, moram da priznam, vrlo interesantne opaske o političkoj trgovini. Mi pričamo ovde, dame i gospodo, ceo božiji dan formiranju ministarstava ili taj delokrug rada. Zbog čega? Zbog standarda, zbog potrebe države, zbog toga što nešto propisuje neki zakon. Ko da niko reč na tu temu rekao nije, pojavi se čovek, ne ospori ni jednu zapetu, ni jedno slovo ne ospori, nego kao da se ovog momenta stvorio na planeti Zemlji i počinje da priča – ma ovo je sve nešto izmišljeno, ovo je politička trgovina.Ako mu nije dovoljno što je već čuo da postoji obezbeđena podrška i za ovaj zakon i za izbor narodne Vlade. Šta je onda problem sa tom političkom trgovinom, šta je onda politička trgovina koju na umu ima kad tako nešto kaže? Možda ima na umu političku trgovinu iz, kad beše to 2012. godine, kada jedan, sećate ga se možda čuveni maneken izgubi neke izbore, pa je onda gledao da što bolje istrguje za Srbe iako je tugovao nad filmovima tužnog kraja i obećavao da će sam da završi u jednom veoma tužnom filmu, reši da proba da formira Vladu, a sve trgujući nekako, želeo je sam da pošto poto bude predsednik te Vlade, pa mu nije uspelo.Ponašajući se tako on žutom preduzeću oko sebe da model ponašanja i oni uzmu brže bolje smene ga opet politički trgujući. Zašto? Sami su rekli, nadali su se da će biti primljeni u tu Vladu bez njega. Naravno, niko ih zvao nije, pa su ostali gde im je mesto, a taj maneken onda uzme pa neku godinu kasnije napravi svoju stranku, opet trgujući politički sam sa sobom nadajući se da će da uđe u neku novu Vladu, u koju ga opet niko nije zvao i završi tamo gde mu je mesto.Srećom, pošto je živeo za to da 2017. godine proba da pobedi na izborima, uspeo je da politički istrguje sa svojim đakom, da se on kandiduje umesto njega, pa onda nije doživeo fijasko koji bi morao doživeti i to je dobra okolnost i sa tim završavam gospodine predsedavajući. Da se sam kandidovao, ja verujem digao bih ruku na sebe, a to niko želeo je potpuno svejedno i vi koleginica Čomić ste u sistemu. Hoćete da prednost damo koleginici, pa onda vi pravo na repliku.Izvolite, gospodine Konstantinoviću. Dakle, kolega Martinović me očigledno nije dobro razumeo i pogrešno protumačio ono što sam ja govorio. Ne znam da li ste vi pročitali šta ste predložili ili vam je to neko napisao, vi ste samo potpisali i predložili ovakav zakon.Vrlo zakon.Vrlo ste svesno izostavili u nadležnosti Ministarstva energetike reči - nadzor i pripremu predlog akata itd. Dakle, nema nadzora od strane Ministarstva energetike prema EPS-u i „Srbijagasu“. I ne možete to nikako promeniti ne znam kakvim tumačenjima. Prosto, tih reči nema. Imate mogućnost kao odbor da donesete amandman, pa eventualno to da promenite.Ne mogu da se spustim na nivo kolege Martinovića i da vređam. Ne mogu da vas vređam, vi vređate mene i sami znate da ne govorite istinu za pola onih stvari koje ste izgovorili. Sve ljude koje ste pomenuli da su nešto krali vrlo dobro znate da nisu, jer da jesu za ovih pet godina koliko je SNS na vlasti oni bi bili procesuirani i pretpostavljam osuđeni pred sudom na koji imate i te kako uticaj. koliki broj sudija članova SNS-a ste vi u pravosuđe vratili.Dakle, ne vredi i nema razloga da vi mene vređate, nego treba da razumete ovo što opozicija govori i da se potrudite da to promenite. Ne može bez nadzora da bude „Srbijagas“, ne može bez nadzora Vlade da bude EPS i nemojte to raditi.Ako se stidite SPS, pa sada objašnjavate kako imate vi većinu i bez njih, svima je jasno da nemate, jer da imate ne bi takve ustupke pravili. Imate 102 poslanika u Skupštini Srbije. Znam da ste vi bili ljuti zbog toga što ste na izborima 2016. godine samo 102 poslanika dobili, a nadali ste se da ćete dobiti više. **Đorđe Milićević**

Demokratska stranka je ovde pominjana u više trenutaka i sa sportskim stavom i duhom nagona za klevetanjem, vređanjem, omalovažavanjem i ostalim jezikom političkog folklora koji je nedostojan svake institucije,

Da su te ideje pobedile. Nije vam padalo na pamet ni vama, ni SPS, ni drugima, osim Rasimu, njemu je uvek padalo na pamet, da te ideje sprovodite pre 2000. Preuzeli ste jednu dobru ideju, jedna dobra ideja je pobedila u Srbiju, to je ideja koju je nosio DOS.Ima tu još stranaka koji su ostali pri svojoj ideji, velike Srbije bez saradnje i sa stanovništvima koje legitimno i legalno, ali vladajuća koalicija nije, pobedila je ideja koju smo nosili 10 godina boreći se 90-ih protiv tada vladajuće ideje, da je dobro tući sve u regionu i da ekonomija nije važna. Sve drugo što ponavljate kao greške, ponavljate greške DOS-a i DS. Nepotrebno.Ne

Dame i gospodo narodni poslanici, ideja DOS-a bila je upasti sa mitraljezom u Narodnu banku, ideja DOS-a bila je upasti u Narodnu skupštinu i zapaliti je, ideja DOS-a bila je upasti sa mitraljezima u Saveznu upravu carina, ideja DOS-a je prodati jednu šećeranu za tri evra, a tri šećerane za devet evra, ideja DOS-a je privatizovati za sitne pare sve što se privatizovati moglo, ideja DOS-a je bila po zajmu u inostranstvu po kamatnim stopama od 7,8, 10 i 12 posto, nerealno povećaj plate i penzije, ne bi li dobio neke izbore. To je bila ideja

rast plata i penzija, boriti se protiv kriminala i korupcije, konsolidovati javne finansije, konstantno raditi na smanjivanju budžetskog deficita, i imati zdravu ekonomiju. To je suštinska razlika u ekonomskom smislu između SNS i DOS-a, ideja DOS-a je bila, pre svega politička, doći na vlast po svaku cenu, ekonomska ideja je bila imati bolesnu ekonomiju, jer samo zahvaljujući bolesnoj ekonomiji mogla se osigurati politička vlast. SNS kaže suprotno, imaćemo vlast ako za nas glasa narod.Nećemo narod.Nećemo se zaduživati u inostranstvu, nećemo uzimati nepovoljne kredite da bi smo dobili neke izbore, jer ima života i ako nisi na vlasti, ali vi ste smatrali da nema života ako neko nije na vlasti, jer čime bi se bavili u životu svi oni koju su od 2000. – 2012. godine vladali Srbijom da tog 5. Oktobra 2000. godine nisu došli na vlast.Kažite mi molim vas, šta bi u životu da nije bio Zoran Živković? Šta bi bio vaš predsednik Dragan Šutanovac? Čime se bavio on do tada? Na čemu je on zasnovao svoju karijeru? I mnogi drugi, Boris Tadić, kažu da je bio psiholog u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi. Nemam ništa protiv toga, časno zanimanje, ali da li bi on ikada postao predsednik države da nije bilo tog upada sa mitraljezima 5. oktobra u državne institucije?Što se tiče Dragana Šutanovca, ja se nadam da je vama poznato da je on kao ministar odbrane topio naše topove, tenkove, da smo prodavali čamce, pa kada su nas zadesile poplave 2014. godine, čamce su morali da nam pozajmljuju Slovenci. To su učinci rada vašeg predsednika stranke. Naravno, on je iza sebe mnogo toga učinio. Napravio je ogromnu zgradu na pašnjaku na Vračaru. Sumnjam da je to mogao od ministarske plate. Sumnjam, možda nisam u pravu. Možda od ministarske plate može da se sazida zgrada. Možda može, a možda i ne može.Ono što ja znam, to je da je budžetska inspekcija u Ministarstvu finansija, u vreme kada je Dragan Šutanovac bio ministar odbrane, konstatovala da je on ostvario enormne koristi za sebe na tzv. kursnim razlikama. O tome je govorio, na kraju krajeva, i vaš nekadašnji partijski kolega, bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Zdravko Ponoš. Ako se ne varam, zbog sukoba sa Draganom Šutanovcem je i napustio Demokratsku stranku.Što se tiče gospodina Konstantinovića, koji kaže da sam nekoga vređao, nisam nikoga vređao, samo sam iz jednog ugovora koji je potpisalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine pročitao jedan podatak, da je firmi „NJuz Vor“ plaćeno za 14 dana 500.000 evra da bi bilbord „Očistimo Srbiju“ stajao na zgradi na uglu Brankove i Pop Lukine ulice. Možda je sve to bilo u skladu sa zakonom, možda je sve to bilo demokratski, možda je sve to bilo evropski, samo morate da mi kažete u kojoj zemlji Evropske unije, u kojoj to demokratskoj, civilizovanoj zemlji na svetu uopšte, isticanje bilborda, bilo kojeg, pa i bilborda „Očistimo Srbiju“, u trajanju od 14 dana košta 500.000 evra? Pa mislim da toliko ne košta ni isticanje bilborda u NJujorku, Londonu i Parizu, a ne u Beogradu.Evo, to ste vi radili kada ste upravljali resorom koji se zove zaštita životne sredine. To su posledice vašeg rada. Naveo sam jedan primer. Primera ima koliko hoćete, ali to nisu uvrede, to nije vređanje. Nemojte da mislite da vas zbog toga neko mrzi ili da vam neko želi loše. Ja vam samo kažem da nijedan problem ne nastaje preko noći.Problemi u Srbiji su se indukovali 12 godina i kao što nijedan problem ne nastaje preko noći, tako nijedan problem ne može ni da se reši preko noći. Lepo bi bilo kada bi za godinu, dve ili pet godina svi oni koji su ojadili i opljčkali Srbiju mogli biti privedeni pravdi, ali, polako, pravda je spora, ali dostižna.Jedan bivši gradonačelnik Novog Sada iz DS osuđen je zbog malverzacija sa građevinskim zemljištem u Novom Sadu. Prema tome, nemojte baš previše da prizivate tu pravdu. Ona je spora, ali kada dođe nikad ne znate u kom trenutku može da vas zatekne. Zato uvek budite spremni. Budite spremni za taj trenutak kada pravda dođe po vas. Uvek imajte spremnu četkicu za zube, ćebe, duple čarape, možda će vam jednog dana zatrebati. U sistemu su prijavljena četiri narodna poslanika. Mislim da sva četiri poslanika imaju osnov za repliku, ali poštovaću redosled koji je definisan u sistemu.Najpre pravo na repliku narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Teško je odgovoriti na sve urede i laži iznesene u poslednjih pola sata u ovoj raspravi i uvek kada govorimo u Skupštini i kritikujemo argumentima određena rešenja, kao rešenja koja se sada nalaze u Predlogu zakona o ministarstvima, kreću priče o 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, priči o nekim lopovima, o nekim privatizacijama, o tome koliko je ko ojadio ovu zemlju i stalno pokušavamo da se vratimo u prošlost, govoreći kako su oni pre nas bili lopovi, kako su krali i na taj način obesmišljavamo svaku raspravu i onda na kraju gospodin Martinović kaže – ne, ne pretimo mi, nikoga ovde ne optužujemo ni za šta, ali spremite se, spremite četkicu, spremite čarape, spremite ćebe.Gospodine Martinoviću, ja nemam ništa od toga spremno, a spreman sam na svaki sud koji vi i država koju vi vodite želi prema meni i prema članovima moje stranke u bilo kom trenutku da sprovode pravdu, a spremni smo ne zato što nam trebaju četkica, ćebe i čarape, spremni smo zato što nismo ukrali ništa, što nismo prekršili ni jedan jedini zakon. mirno spavamo i nemamo nikakav problem da sačekamo taj dan kada će doći vaša pravda.Pet godina upravljate ovom zemljom. Pet godina sada predsednik, bivši premijer, koordinator službi bezbednosti, mogao je da istraži sve šta je rađeno u ovoj zemlji i nije imao ni jedan jedini dokaz ni protiv jednog člana Socijal-demokratske stranke. Pa ni na moje izlaganje nije moglo, gospodine predsedavajući, da dođe do zaključka da je neko uvređen, jer ja sam, čini mi se, završio potpuno afirmativnim zaključkom. Ja sam baš rekao da je dobro i da mi je drago što nije onaj bivši predsednik, čuveni maneken, kom je neko onomad uvrteo u glavu da liči na DŽordža Klunija, beše, da je baš dobro što se nije kandidovao na izborima 2017. godine, jer svi znamo da je živeo za taj trenutak, a svi znamo šta je moglo da ga sačeka kao rezultat neki beznačajni procenat i to je to. Ja sam rekao – baš je dobro što se nije kandidovao jer mu je to sačuvalo zdravlje. Ne bi mogao da se suoči sa tim što mu je postalo smisao života, a moglo se završiti samo kao katastrofa, tako da ja tu ne vidim uvredu.Šta uvredu.Šta sam ja hteo da kažem? Pošto se ovde pomenulo da su neki ljudi krali, pa šta ćemo sad sa njima, što se ne procesuiraju? Nije mogla, dame i gospodo, ova rasprava i ova replika da se okonča a da ne bude u duhu one narode – a da svaka zverka pokaže svoj trag. Tako je, pravda traži neko svoje vreme, ali dođe i pravda dolazi. Tu je, već nekima lepo kuca na vrata i mislim da tu treba pronaći motive za ovoliku žuč koju mi vidimo sa druge strane.Što tiče pominjanja one trgovine, političke, ali ne samo političke, i za zameranje nama što formiramo Vladu u zakonskom roku, očigledno zato što neki imaju ozbiljan problem sa zakonom kao zakonom i da se pominju neki troškovi, iako lepo piše – ne traži se nikakvo dodatno finansiranje, nikakvi dodatni troškovi, ja tu vidim činjenicu da onaj ko otvoreno stavlja sebe u ulogu zaštitnika Miroslava Miškovića, po kog je pravda došla i postoji neka presuda i dešava se nešto na tu temu, a ti neki mu servilno služe, pokušavajući da mu verovatno za neki ćar, neki trošak budu na usluzi, da se oni ovde jave i što god nam izjave. Da su ti fascinirani troškovima, to razumem, da ti imaju problem sa zakonom, to razumem, ali da pominju trgovinu oni koji su svojim obrazom istrgovali i to tek vrlo dobro razumem.

Ono što ste pre toga mislili da je ideja, napustili ste i to je dobro što se dogodilo. Ekonomski program DOS-a sprovodite.Ideje antidiskriminacije su pobedile i to je dobro. Danas u Srbiji nije dozvoljeno diskriminisati nekoga zbog verske, polne, seksualne, bilo kakve druge različitosti, jer vlast u Srbiji to ne da i to je dobro, pobedio vas je DOS. Pobedile su vas ideje DS.Ekonomski program. Vi ste politički izvršitelji ekonomskog programa koji su eksperti DOS-a pripremili 2001. godine. Mlađan Dinkić je dve godine sa vama to radio i to je dobro. to je dobro. Nemojte se osećati nelagodno, zato što ako ste nelagodni u identitetu, onda idete u verbalno nasilje i laganje o Draganu Šutanovcu, o Mlađanu Dinkiću, o kome kog hoćete, o tenkovima koji se tope. Ide blaćenje ljudi, kič, umesto dijaloga.Mislim

ćemo to mostove da pravimo za regionalno pomirenje, za dijalog sa Kosovom, ako ovde u ovoj Skupštini stojimo na verbalnom nasilju, na kiču i na lažima samo zato što nas je sve zajedno pobedila evropska ideja? To je dobar osnov za budući dijalog, a ne za ovakav folklorni, nikome koristan i samo za one koje verbalno nasilje zabavlja rečnik koji apsolutno nikome ne donosi korist. Vaša volja.Razumem kad vas ideja pobedi, ali nisu vas ljudi pobedili. Dobra ideja vas je pobedila. Nemojte biti agresivni prema ljudima. Verujete u Evropu, onda radite za Evropu. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.

Ako je posvećen rad naših ministara u Vladi Republike Srbije razlog da se neko stidi, onda o tome možemo da pričamo, ali to svakako nije činjenica koja bi mogla da bude razlog bilo kakvog stida, naprotiv.Ono

Učili smo se i na onome što je bilo od 2008. do 2012. godine. Učili smo se na svemu onome što smo prošli i došli smo dotle gde smo došli i hvala Bogu nalazimo se gde se nalazimo.Kada

To su ideje koje niko nije izmislio kao toplu vodu. Ali, treba pitati građane šta je sa onim idejama posle 2000. godine koje su izneverene, šta je sa onim obećanjima koja su data pre 5. oktobra 2000. godine i šta je sa tim obećanjima bilo do 2012. godine?

Čuli smo da je u vreme DOS vladala demokratija, da su se poštovala ljudska prava i slobode, da nije bilo diskriminacije.Ja vas sada pitam, dame i gospodo narodni poslanici i dragi građani Srbije, da li se sećate kako je 5. oktobra linčovan od strane grupe huligana tadašnji direktor RTS Dragoljub Milanović? Da li se sećate tih snimaka kada 50 ljudi udara zverski po jednom čoveku? Da li je to bilo poštovanje ljudskih prava? li je to bilo demokratski? Da li je to bilo evropski?Da li se sećate kada su ljudi sa crnim čarapama na glavama i heklerima te noći desilo se nešto gore od Savamale. Ja mislim da je gore pretući čoveka na mrtvo ime, nego srušiti tri nelegalno porušene barake u Savamaloj. Kao što mislim da je teži zločin po državu kada sa tim fantomkama upadate, i heklerima, u noći između 5. i 6. oktobra u NBS i u Saveznu upravu carina, a to ste radili vi iz DOS.Ja vas pitam, vas iz DOS demokratskog, evropskog, civilizovanog, kada su se negovale vrednosti kao što je poštovanje ljudskih prava, kako se moglo desiti da 3. avgusta 2001. godine ispred svog stana na Novom Beogradu bude ubijen bivši moćnik načelnika Centra državne bezbednosti Beograda Momir Gavrilović zvani Gavra? Kako se moglo desiti u vreme te demokratije i poštovanja ljudskih prava da 10. juna 2002. godine na parkingu ispred hotela „Jugoslavija“ bude ubijen pomoćnik načelnika resora javne bezbednosti general major Boško Boško Buha?Kako se moglo desiti da 26. novembra 2002. godine u ulici LJutice Bogdana kod stadiona Crvene zvezde rafalom iz automatske puške bude ubijen tadašnji zamenik načelnika Prve uprave Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Nenad Batočanin? Kako se, na kraju krajeva, moglo desiti da 12. marta 2003. godine u 12.25 časova u dvorištu zgrade Vlade Srbije bude ubijen predsednik Vlade Zoran Đinđić?Zaboravili smo jedno ime u tom spisku ubijenih za vreme demokratije, cvetanja ljudskih prava i tolerancije. li se sećate vi iz DOS imena sudije Nebojše Simeunovića, koji je nestao u novembru 2000. godine, istražni sudija Beogradskog okružnog suda nestao 6. novembra 2000. godine, dakle, mesec dana posle 5. oktobra? Poslednja osoba sa kojom je razgovarao telefon je bila njegova sestra Jelica. Dan kasnije, poslednji put je viđen živ sa dvojicom muškaraca u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu. Godine 2010. godine utvrdilo se da je čovek ubijen.Da li se sećate da je u junu 2001. godine u Jagodini ispred svog stana ubijen Milan Pantić? Pogledajte koliki broj ubijenih u vreme demokratije i poštovanja ljudskih prava i sloboda.Da li se sećate kada su policajci čizmama izgazili Ranka Panića u junu 2008. godine, da li se sećate toga, samo zato što je drugačije mislio od Borisa Tadića? Samo zato što je drugačije mislio od vas koji ste bili na vlasti, pripadnici odreda niške žandarmerije cokulama i čizmama smrskali su lobanju Ranku Paniću. To je bilo 29. jula 2008. godine, 30. jula 2008. godine Ranko Panić je dovežen u Urgentni centar, a 15. avgusta 2008. godine preminuo je u bolnici. septembra 2008. godine obdukcijski nalaz kaže – dobio je, citiram, kobni udarac u stomak.Kažite stomak.Kažite mi, s druge strane, ko je od policajaca, od novinara, od demonstranata koji su inače i juče demonstrirali ovde ispred zgrade Narodne skupštine kada su narodni poslanici autobusima išli u Palatu Srbija na svečani prijem povodom izbora Aleksandra Vučića za predsednika Republike, koji su demonstrirali, zviždali nam, pokazivali nam nekakve zarđale kašike itd, ko je to u vreme Aleksandra Vučića ubijen, ne ubijen, kao što kaže Marko Atlagić, ko je prebijen? Kome je falila dlaka sa glave svih ovih dana kada su na vaš poziv, na poziv Bojana Pajtića, Saše Jankovića, Vuka Jeremića i svih ostalih ljudi protestvovali na ulicama Beograda? Policajca niste mogli da vidite ni na fotografijama. Ne da nije upotrebljen pendrek, policije nije bilo.U to vaše vreme, demokratsko vreme, civilizovano vreme, pa ljudi su bre gubili život kao muve, ubijani na parkinzima, ispred svojih stanova, na parkinzima hotela, ko zna gde.Da li se sećate kako ste pretili, neki od tih ljudi više nisu živi, pa prosto iz pijeteta prema činjenici da čovek više nije živ, neću da upotrebi njihovo ime, da li se sećate kako ste pretili vašim političkim protivnicima, neka me Neđo Jovanović ispravi ako grešim, da ćete im decu šišati do glave da biste ih obeležili ko su im roditelji samo zato što su bili protiv politike DOS?Ko od nas danas upućuje takve pretnje vama koji ste pripadnici bivšeg režima? Ko danas premlaćuje vaše političke, odnosno naše političke ne istomišljenike?

Zato što ste, kao i 5. oktobra, tražili krv na ulicama Beograda. Mi nećemo krv na ulicama Beograda. Mi ne želimo krvoproliće. Mi ne želimo da nijedno dete zaplače u Srbiji samo zato što mu je roditelj pripadnik ove ili one političke stranke. Mi hoćemo da se Srbija razvija.

ću da upotrebim mobilni telefon, nemojte mi zameriti, o tome koliko su protesti spontani.(Zoran

u periodu između 18 i 20 časova kako biste dobili nadoknadu od 3.000 dinara zbog učestvovanja na demonstracijama. Još plaćate ljude da dolaze na te vaše demonstracije i skupi se 50 ljudi. Šta bi bilo da su demonstracije stvarno spontane, pa dvoje ljudi ne bi moglo da se skupi ispred Narodne skupštine, ali to govori o vama, o vašoj političkoj snazi, o tome koliko vam narod veruje, kao što brojevi koje je osvojio Aleksandar Vučić na izborima i 2012, 2012, i 2014, i 2016. i 2017. godine pokazuju da mu narod apsolutno veruje. Vama narod ne veruje više ništa.

učlanjenje Srbije u EU, ta ideja je pobedila i vi ste politički izvršioci te ideje, i to je dobra vest. Nemojte se boriti protiv toga,

neko je glasao za nas da budemo u Skupštini.Mi ne vređamo ljude koji su glasali za vas. Ja tvrdim da je to njihovo pravo, pravo na izbor, ali ću biti protiv, baš zato što je ideja DS pobedila, ideja DOS-a, ekonomski program DOS-a, regionalno pomirenje, saradnja sa susedima, pomirenje sa Albancima, dijalog sa Kosovom, evropske integracije, sve to što smo nosili sa sobom kao ideju i pokazali je svima je prihvaćeno, i to je dobro.Svaka vaša namera da taj jezik nasilja i pretnji, da poruke tipa „spakuj četkicu za zube i ćebe“,

jer sam bila tamo gde ste me slali, kao što sam bila u sali Narodne skupštine kada ste pročitali jedno ime ubijenih na ulici, u dvorištu Vlade, kada sam gledala

jer priča o Evropi u parlamentu nikad ne dobije aplauz od vladajuće većine kao što dobije priča o 5. oktobru kao o najcrnjem danu u novijoj srpskoj istoriji.Celo izlaganje gospodina Martinovića govori o tome da ne razume šta se dešavalo 2000. godine, šta je dovelo do 5. oktobra, zašto su ljudi bili tog 5. oktobra, šta su želeli i kakva se promena desila. Priča o tome šta se dešavalo posle 5. oktobra, o mnogim zločinima, zločinima koji su posledica onog sistema koji je postojao do 5. oktobra i s kojim mi nismo uspeli da se izborimo i zbog kog je država Srbija platila najveću moguću cenu, ubistvom predsednika Vlade 12. marta 2003. godine, pravljenjem zločinaca i ubacivanjem zločinaca u sistem bezbednosti. Sada bih mogao da krenem da nabrajam sva ubistva pre 5. oktobra, ali gde bih nas to dovelo, i kako ćemo mi biti ili kako ćemo kao društvo izgledati 2018, 2020. ili 2025. godine?Ne verujem, nažalost, da je pobedila ideja Evrope, ideja demokratije, ideja pravde, jer se sa tim ovde u Skupštini govori pežorativno, a aplauz dobijaju uvrede na račun ljudi koji su 5. oktobra 2000. godine bili na ulicama Beograda.

sve vas iz DOS-a, ko je ubio Momira Gavrilovića, ko je ubio Boška Buhu, ko je ubio Nenada Batočanina, ko je ubio sudiju Simeunovića? Ko je i zašto ubio Milana Pantića? Ko je i zašto ubio Ranka Panića?

Aleksandar Vučić? Marijan Rističević? Marko Atlagić? Vladimir Orlić? Ja ili vi koji ste tada bili na vlasti?Mogu da vam navedem čak i pod kojim okolnostima su se desila ta ubistva. Kod Momira Gavrilovića, koji je ubijen 3. avgusta 2001. godine, mediji su navodili da je osnovana pretpostavka da je Gavrilović ubijen zbog iznošenja detalja u sprezi kriminala sa ljudima iz vlasti. Savezni ministar MUP-a je bio Živković. Savezni ministar je, takođe, bio i Boris Tadić.Boško Buha, jedan od sastavljača bele knjige MUP-a Srbije o organizovanom kriminalu, o čemu je počeo javno da iznosi podatke. Za to Za to ubistvo sudilo se grupi Željka Maksimovića Make koji je nedostupan od juna 2002. godine. Konačni sudski rasplet se nikada nije dogodio. Izgleda da se Maka i dalje nalazi u Južnoj Americi.Da vam kažem pod kojim okolnostima je ubijen Nenad Batočanin, bivši zamenik načelnika Prve uprave Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, ubijen je u kolima zajedno sa Željko Škrbom.

Za Nebojšu Simeunovića, do dan danas, ne znamo pod kojim okolnostima je ubijen. Aleksandar Vučić je trebao da dođe na vlast, pa da se rasvetli ubistvo Ranka Panića u leto 2008. godine.Vi koji pričate o 90-im godinama, da vam postavim još jedno pitanje – da li se vi sećate vaših obećanja iz 2000. godine, da ćete vi da pronađete novac koji je završio u kiparskim bankama? Gde je taj novac? Da li ste ga ikad našli? Gde su to odveli tokovi tog novca? U čijim je džepovima taj novac završio?I na kraju krajeva, da vas pitam nešto otvoreno. Kako to da su nacionalni heroji

i Spasojević i Luković i Čume, a 2003. godine postali državni neprijatelji broj jedan. Kada su okrenuli leđa Slobodanu Miloševiću, bili su vam prijatelji. Išli ste po njihovim žurkama, đuskali zajedno sa njima. Godine 2003. kada se, nažalost, desilo ubistvo Zorana Đinđića, ti ljudi su proglašeni za državne neprijatelje.Eto, takva je bila politika

da na vlasti opstajemo zahvaljujući pljačkama, zahvaljujući sprezi sa organizovanim kriminalom, ne pada nam napamet da iza nas ostaju krvavi tragovi i mrtve glave raznih Buha, Gavri, Simeunovića, Pantića i svih ostalih koji su ubijeni u vreme DOS-a. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Dragan Vesović. Izvolite. kao osobi koja je od skorijih dana u politici, vrlo interesantno da slušam šta su ovi bivši radili. Zahvalan sam kolegama koje to pitanje pokreću, ali zaista danas nije mesto i vreme, hajde da se pozabavimo ovim što treba, jer već vreme ide, a treba da se privodi i lista govornika. Hvala. namera nije bila da sprečim demokratsko sučeljavanje mišljenja i demokratsku raspravu i podjednako sam uvažavao i stavove pozicije i opozicije kroz pravo na repliku.Drago mi je da ste vi, kao neko iz redova opozicije, ukazali da treba da se vratimo na ono što jeste suština, a to je dnevni red. Shodno vašem zahtevu, shodno članu 112. napraviću pauzu od pet minuta da bi se nakon toga nastavilo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč. Zahvaljujem.(Posle

Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Po redosledu narodnih poslanika, prema prijavama za reč, reč ima narodni poslanik Branislav Blažić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvođenjem ministarstva za zaštitu životne sredine i ministarstva za evropske integracije, Srbija pokazuje jasnu opredeljenost da sledi evropske vrednosti, i pokazuje jasnu opredeljenost da prihvati prednosti i koristi koje članstvo u EU daje, ali takođe da prihvati i obavezu i odgovornost za to članstvo u tu veliku porodicu naroda Evrope.Uvođenjem ministarstva za životnu sredinu danas su se obradovali mnogi ljudi koji, kao pojedinci ili članovi određenih organizacija i udruženja, svakodnevno sa puno entuzijazma i ljubavi se bore za lepšu, zdraviju i čistiju životnu sredinu.Sa uvođenjem ministarstva za životnu sredinu dobili smo taj politički i stručni autoritet koji treba da unese novu snagu, novu energiju u funkcionisanje čitavog sistema zaštite životne sredine.Dočekali

Pravimo ga sa svešću da će ono sutra da gradi nas, da nas gradi kao ljude i da gradi naš odnos prema životnoj sredini. Svi smo mi, kao kako deo, tako i delo prirode. Mera svih stvari u životu je čovek i njegov odnos kako prema drugim ljudima, tako i prema životnoj sredini.Dok čovek svojim mentalnim zdravljem određuje to stanje u svojoj životnoj sredini dotle životna sredina svojim uticajem na njega utiče i na njegovo mentalno, ali i na fizičko zdravlje. Stanje naše životne sredine je takvo da bi moglo biti bolje. Glavni zadatak ministarstva biće svakako otvaranje Poglavlja 27, izuzetno velikog, zahtevnog i teškog poglavlja. Propisi EU u toj oblasti su obimni, čak jedna trećina zakona iz oblasti životne sredine je koliko od ukupnih zakona koliko EU ima.Prenošenje propisa na naš nacionalni pravni sistem je prvi korak u procesu prilagođavanja standardima EU, a ti standardi i njihovo rešavanje za krajnji rezultat imaju čistu vodu, čist vazduh, čisto zemljište, očišćene deponije.Svakako tu moramo da definišemo dva ključna problema koja imamo. Jedno su finansije, a drugo su administrativni kapaciteti. Te probleme ne možemo rešiti bez pomoći Evrope. Za to postoje dva moguća pravca – jedan je kroz privatno-javno partnerstvo obezbediti sredstva, doneti znanje, iskustvo drugih, ali to država mora da uradi centralizovano i mora da uradi tako da isključi svaku mogućnost nerazumevanja od strane lokalnih samouprava. Druga mogućnost, možda i efikasnija, o kojoj ja sad neću baš previše govoriti, nešto ću o tome pričati kad budemo govorili o Vladi, a to je vas uzme jedna zemlja kao mentor, zemlja koja je prošla ovaj proces i koja bi svojim kapitalom, znanjem i iskustvom mogla pre svega da nam obezbedi da iz predpristupnih fondova obezbedimo sva sredstva. Ovako, sa našim kapacitetima, teško da ćemo moći i 10% od sredstava predpristupnih fondova da uzmemo.Na putu otvaranja Poglavlja 27, već smo dosta toga uradili. Bilateralni skrining, odnosno analitički pregled stanja usklađenosti sa propisima Evropske unije je bio uspešan i Evropska komisija je napravila jedan presedan kada je Srbija u pitanju. Naime, dozvolila nam je da se napravi postskrining dokument, praktično, da možemo da otvorimo Poglavlje 27, bez uslovljavanja i bez tzv. merila.Šta očekujem od ministarstva za zaštitu životne sredine? Očekujem da cilj ministarstva bude da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu, kako za sadašnje generacije, tako i za buduće; da ima čvrstu i stabilnu ekološku politiku koja će se zasnivati na načelima preventivnog delovanja, pre nego što se šteta odnosno zagađenje dogodi i na načelu – zagađivač plaća, kad god je to moguće, da troškove zaštite životne sredine treba da snosi pravno ili fizičko lice koje ugrožava životnu sredinu, a ne društvo u celini; da ima jasnu strategiju i akcione planove u svim oblastima; da bude stručni i politički autoritet koji će biti krov ispod kojeg će se skupljati misli, ideje i planovi.Ministarstvo mora da obezbedi kontinuitet dobrih ideja i predloga za rešavanje problema, kako nam se ne bi dešavalo da gubimo korak i da sve padne u zaborav i da se ponovo vraćamo na neke nove početke.Očekujem početke.Očekujem da ministarstvo ne bude taoc pojedinaca, interesnih grupa koje zarad ličnog interesa predstavljaju kočnicu razvoja sistema zaštite životne sredine i da životnu sredinu više degradiraju nego što je čuvaju i oplemenjuju.Očekujem da se reše sve deponije u svim sredinama i da se broj divljih deponija svede na minimum, ili da ih uopšte nema; da se reši sistem sakupljanja sekundarnih sirovina, da prestanemo da gledamo kako Romi tumaraju po kontejnerima i na takav način obezbeđuju sekundarne sirovine za reciklažu. To su nevidljivi ljudi koji nisu u našem društvenom sistemu i koji nemaju ni zdravstvenu zaštitu.Mogli bi to da uradimo po primeru drugih, pre svega, recimo, na primeru Brazila, koji je imao sličnu situaciju kao i mi, a kroz socijalno preduzetništvo te ljude je ubacio u sistem, skinuo ih sa socijalne pomoći, ali im dao platu i garantovao mogućnosti, a da ne govorim koliko se više sekundarnih sirovina skupilo i koliko se povećao procenat reciklaže u Brazilu.Očekujem da otpad bude izvor prihoda, a ne da bude izvor problema; da se udare temelji zelene ekonomije; ekonomije; da se poboljša informisanje i sticanje novih znanja i zainteresovane javnosti; da svo stanovništvo Srbije u narednom periodu dobije vodu odgovarajućeg kvaliteta i količina; da se više pažnje posveti zaštiti od voda zbog poplava, erozija, bujica.Očekujem da urađena strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2016-2034. godine predstavlja početni dokument za reformu sektora voda. Očekujem da će novo ministarstvo adekvatno odgovoriti na najveće obaveze, da stanovništvo ima zdravu pijaću vodu i izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Očekujem da sačuvamo zemljište od zagađenja i proizvodimo zdravu hranu, itd, itd. Ima toga mnogo. Očekivanja su velika. Nadam se da će mnogo toga i biti urađeno i da ćemo znati da sačuvamo ovu predivnu zemlju i sve njene resurse. Hvala. Zahvaljujem kolega Blažiću.Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.Kolega Vukadinoviću, vreme koje pripada vašem poslaničku klubu je sedam minuta i 28 sekundi. Molim vas da se prijavite. Mislim da ste mogli videti u prethodnih pola sata ili sat zapravo kakav je manir i kakav je način funkcionisanja i ovde u Skupštini vladajuće većine.

ili im to zapravo odgovara?Ja sam mislio da je možda samo do bolećivosti ili mekog srca našeg predsedavajućeg, ali zapravo, mislim da je ova serija replika sa gospođom Čomić zbog toga što ih je ona sa jedne strane, kolege iz vladajuće većine stalno podsećala na jednu bolnu na jednu bolnu istinu ili činjenicu, bar iz njenog ugla, da su oni, ili da ste vi ostvarili ili preuzeli najveći deo tih ideja DOS-a, s tim što ona to gleda optimistički.

neki način i pobedio i sproveo politiku crnogorskih liberala. Na kraju krajeva i uradio to što je uradio sa Crnom Gorom. Govorim a analogiji, ne mislim da je stvar potpuno ista.Bilo kako bilo, imam utisak da vi obožavate ili kolege iz vladajuće većine da polemišu sa

što je u velikoj meri tačno. S tim, što bih pravde radi rekao da ste vi više preuzeli politiku, što sam rekao i danas pre podne, gospodina Čedomira Jovanovića i zato nije ni čudo što on na neki način podržava ili pokušava da uđe u poziciju da podržava vašu Vladu i vašu većinu.Bilo većinu.Bilo kako bilo, Čedomiru Jovanoviću se može mnogo toga zameriti i ja mu zameram, ali ne može se poreći da on ima neki kontinuitet i neku doslednost kao i gospođa Čomić. Plašim se da te doslednosti nema u stavovima vladajuće većine. Ali vi mnogo rađe polemišete sa njima pre svega, a za nevolju i sa nama, sa ovog drugog, uslovno rečeno, nacionalnog dela opozicije da bi ste izbegli zapravo suočavanje sa neprijatno činjenicom, a to je ono što je tema današnjeg dnevnog reda i ono što nas čeka sledeće nedelje, a to je da je vladajuća većina, pre svega SNS dovedena u poziciju da izglasa zakon

Srbije.Nemojte se zgražavati nad tom konstatacijom jer je pitanje polnog identiteta i polnog opredeljenja pomenuo i uveo u raspravu upravo gospodin Aleksandar Vučić kada je predstavljao svoju Vladu i kada je predstavljao mandatarku, gospođu Anu Brnabić.

negodovale zbog toga, rekle da im teško pada, da će teško progutati, ali će prihvatiti zbog toga što to predlaže mandatar za predsednika Vlade, gospodin Vučić.Sada imaju teži problem, još veći zalogaj, da progutaju da tu istu osobu, odnosno gospođu Brnabić izglasaju sutra ili sledeće nedelje za predsednika Vlade. Moji problemi nisu te vrste. Moji problemi su njena biografija i to što smatram da će ona biti, kao što su rekli i mnoge kolege iz javnosti, da će biti neka vrsta marionete i transmisije samo i na kraju krajeva, da njena dosadašnja karijera, politička, odnosno profesionalna, ne ukazuje na taj politički kapacitet da bi mogla da bude predsednik Vlade. Mislim da u to veruje i dobar deo vas. Negde duboko u sebi to mislite. Zato je na kraju krajeva gospodin Vučić imao sastanke sa vašim poslaničkim klubom, da objasni zašto je to dobro i zašto treba tako da bude.Sada, pošto ne možete da se ljutite na sebe ili neke kolege, gospodin Martinović pogotovo, pošto ne smete da se ljutite ni na svog predsednika, gospodina Vučića,

je to lepo i krasno, ali iz te činjenice ne proističe da je neko u pravu više, a neko manje. Može i onaj sa 2% da bude u pravu koliko i onaj sa 20% ili onaj sa 50% ili 60%. Problem je doslednosti političke i kontinuiteta. Zato je mnogo lakše ili napadati DOS i grditi neki fantom DOS, ili pak ove izdajnike, kako ih nazivate i kako ih kvalifikujete, ove koji se druže i zajedno nastupaju na mitinzima i ovde u Skupštini sa tim zloglasnim DOS-om. Mislim tu na mene i na moje kolege iz poslaničke grupe i kolege iz Dveri.Dakle, da smo najgori, nismo mi sada tema. Prosto mi nedostaje sada kolega Rističević sa onim njegovim fotografijama, ugovorima, podacima, itd, ali mislim da je ipak vladajuća većina toliko sazrela da je zaključila da možda nije najprimerenije da im bude promoter i glavni frontmen u trenucima kada izglasavaju ministarstvo za evropske integracije. Ja imam politički problem, nemam personalni problem sa bilo kime ovde, politički problem sa uvođenjem ministarstva za evrointegracije u trenutku kada ste vi, drage kolege, iz vladajuće većine rekli najmanje tri ili četiri puta sada popodne da mi tu idemo bez obzira da li ćemo ući u EU ili nećemo. Mi idemo tim putem, a da li ćemo ući, pa videćemo da li će da nas prime. Pa, šta će nam onda ministarstvo za evropske integracije? Šta će nam onda to ministarstvo? Kažem – a ne pravite ministarstvo za Kosovo i Metohiju.Na stranu što mi gospodin Martinović, pravde radi, duguje neko izvinjenje za onu prepodnevnu repliku, jer je ono sve što ste govorili i pominjali neke stanove, decu koja studiraju u inostranstvu, penthause po Beču itd, vi ste to govorili neposredno nakon mene, pa bi možda javnost mogla steći utisak da se odnosi na mene, a vi, Bog i ja znamo da nemam nikakve veze sa time. Moja deca su studirala ovde, rade ovde, žive ovde, odlični su i bolji su od mene. Nikakvu imovinu u inostranstvu nemam, tako da ne morate ići u Evropu i EU zbog toga da biste pravnu sigurnost za naše opozicione nekretnine na taj način obezbedili. To je bilo rečeno verovatno u žaru političke borbe, ali kažem, rečeno je posle mene i deluje kao da se odnosi na moj račun, a znate da to nije tačno i nema veze sa istinom.Bilo kako bilo, što se tiče ministarstva za ekologiju, odnosno za zaštitu životne sredine, podržavam, bez obzira što to povećava broj ministarstava, mislim da to nije loše. Što se tiče ministarstva za evrointegracije, mislim da nema ni političke, ni logičke, ni ljudskog opravdanja, pogotovo s obzirom na to kako i na koji način i vi sami, kako vidimo, ne verujete previše u tu ideju. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite. „Nu maj pot“, ili kako bi na vlaškom rekli – moj Bože! Grubo je povređen 106. Predsedavajući, niste opomenuli prethodnika kada je bar dve trećine svog izlaganja potrošio na izbor premijera, iako to nema nikakve veze sa Zakonom o ministarstvima.Zaista bih vas zamolio ubuduće da vodite računa o tome, posebno kada vam o doslednosti priča neko ko je naciju promenio da bi ušao u Skupštinu. Mislim da je to krajnje neprimereno, jer ne možete da budete malo Srbin, pa malo Vlah, pa da se vratite da budete Srbin, samo da biste ušli u parlament, a posebno ne možete da budete dosledni ako vam se omile javna preduzeća, pa kada radite istraživanje iz fotelja dobijete jedno devet miliona dinara od nekog preduzeća da biste radili to istraživanje, samo zato što ste nakačeni i radite za tu vlast i pišete u „Politici“ tekstove…

Malo se svi nismo držali baš striktno dnevnog reda, inače bi pričali samo o potrebi uvođenja dva nova ministarstva i o njihovim nadležnostima.

Orlić** Hvala, gospođo predsednice.Jasan je osnov – pominjanje stranke, ali moguće da nisu opet stigli svi da primete pošto je izlaganje od sedam minuta o svemu, osim o dnevnom redu, i tu je kolega Đukanović potpuno u pravu, bilo zaista magično. Ako ste pomislili na vlašku magiju, u pravu ste.Nego, mnogo važnije i ozbiljnije, šta je čija politika kada ovde postave pitanje određeni pripadnici DOS-ovskih struktura, pa se obraćaju SNS, što smo čuli i malopre. Nije nikada bila politika SNS, a jeste Vuka Tadićevog Jeremića, pa samim tim i ove njegove poslaničke grupe formirane na konto tog njegovog novca, da se puste teroristi UČK-a za nečiji ćar i za nečiji lični hir, može biti i materijalnu korist. Sitan je kusur i to kao i pitanje Kosova i Metohije, o kome pričaju često ovi koji su ovu repliku izazvali. Sitan je kusur i pitanje tih evrointegracija i NATO pakta i čega god hoćete u odnosu na ono što je njima stvarno važno, a tu mislim na milione i Vuka Jeremića, ali i na mnogo manje apoene nekih, kako beše, 300 hiljada dinara mesečno, zašta su izgleda spor poveli oni koji ove replike izazivaju i njihovi bivši saradnici političke stranke i poslanički klubovi.To je ono što njih najviše zanima, pa zbog toga i mogu da se druže sa onima koji su, kako kaže Vikiliks, depeše na koje se sami pozivaju zagovarali članstvo Srbije u NATO, oni koji su spremni da Kosovo i Metohiju isporuče za nešto tog i takvog novca, oni koji su spremni da milione unesu bez ikakvog porekla i ikakvog opravdanja da bi se kandidovali na izborima, a da na tim izborima prođu, kako su danas opet kazali, sa spornim kvalitetom. Nesporno kvalitetno su poklonili mišljenje Međunarodnog suda pravde separatistima iz Prištine. Ako su nešto uradili onako do daske dobro, uradili su to. A Marijana Rističevića i ostale da pominju onda kada su u sali, da skupe petlju pa da se ponašaju časno, ako čast imaju. Hvala.

dame i gospodo narodni poslanici, zadovoljstvo mi je što danas govorimo na ovu temu, jer su rezultati rada prethodne Vlade zaista za svaku pohvalu, iako pokušavaju danas da ih ospore.Zakon o ministarstvima je veoma važan i on će odrediti okvire rada buduće Vlade. U proteklih pet godina pokazali smo da smo dobar tim i da ciljevi i planovi nisu samo slovo na papiru, već da je to zaista jedan put kojim se naša zemlja kreće u budućnost. To narod zna i zato je ponovo dao poverenje i zato je izabrao Aleksandra Vučića za predsednika naše Srbije.Taj put koji je vodila Vlada u prethodnom mandatu sigurna sam da će nova mandatarka nastaviti. To je put koji podjednako ceni i unutrašnju i spoljnu politiku. Unutrašnju tako da nijedna kategorija stanovništva nije zapostavljena, a spoljnu tako da smo izgradili integritet i autoritet naše zemlje, što se moglo videti i na inauguraciji predsednika Aleksandra Vučića kada smo imali goste i sa zapada i sa istoka na jednom mestu.Danas je na dnevnom redu Zakon o ministarstvima i, ukoliko ga usvojimo, dobićemo dva nova, tj. osnovaće se dva nova ministarstva. Prvo je ministarstvo za evropske integracije koje predstavlja jedno veoma važno ministarstvo jer smo na evropskom putu koji su građani izabrali i ono će znatno poboljšati efikasnost otvaranja novih poglavlja i efikasnost našeg puta ka EU. Što se tiče ministarstva za zaštitu životne sredine, jako je teško da zemlje koje su u tranziciji sprovode razne konvencije koje su vezane za zaštitu životne sredine, jer zaista u svim problemima u kojima se zemlje u tranziciji nalaze nekako dođu kao marginalna tema. Ali, ono što je važno jeste da smo mi prepoznali značaj zaštite živtone sredine i da se zaista trudimo da na što bolji način implementiramo sve ono što su razvijene zemlje implementirale u svojim vladama.Poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržaće ovaj zakon, jer smatramo da je to najbolji put kojim će se kretati buduća Vlada, zato što će ispratiti put kojim se kretala prethodna.Narod pamti one koji brinu o njima. Ova prethodna Vlada u prethodnom mandatu zaista je brinula o narodu. Mi iz Pokreta socijalista, zajedno za našim predsednikom Aleksandrom Vulinom, zadovoljni smo rezultatima koje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ostvarilo. Zaista je teško a ne pohvaliti da nijedan dinar socijalnih davanja nije umanjen u periodu štednje, da je Inspektorat za rad ostvario takve rezultate da je nezaposlenost najniža u poslednjih 20 godina. Ako samo uporedimo april 2016. i 2017. godine, videćemo da je nezaposlenost smanjena za 8% ukupno.Kada govorimo o efikasnosti, pošto upravo ova nova raspodela ministarstava ima za cilj da poboljša efikasnost rada Vlade, moram samo da napomenem da je Ministarstvo rada, bez kredita, bez dodatnih zaduživanja i bez povećanja budžeta za ovu oblast, smanjilo i izmirilo dugove koje je napravio bivši režim. Sada ću vam pročitati samo neke od iznosa.

Rešeni su dugovi prema vojnim penzionerima u iznosu od 1,88 milijardi dinara. Napominjem, to je sve iz postojećeg budžeta. Zašto ovo govorim? Zakon koji je na dnevnom redu danas u potpunosti će odrediti okvire kojima će se buduća Vlada kretati, a glavni cilj i glavna reč jeste efikasnost rada te Vlade. Ta Vlada je dokazala, taj put do efikasnosti dokazan je u prethodnom mandatu. Narod zna da će i buduća Vlada se kretati istim putem i održati stabilnost naše zemlje.Mi iz Pokreta socijalista podržavamo predlog za mandatara i podržavamo buduću Vladu i želimo da na najbolji način koji možemo uložimo sve napore da naša Srbija bude stabilna i dalje, da bude bezbedna i da ljudi žive od svog rada. Hvala. Zahvaljujem, gospođo predsednice.Naravno, svaka većina ima pravo i mogućnost ustavnu i zakonsku da odredi kako će izgledati vlada koju treba da formira i to svi znamo. Ono što je naš zadatak kao opozicije, to je da taj predlog, tu zamisao kritikujemo iz ugla koliko će to koštati građane Srbije, iz ugla kako će raditi ta Vlada i da li će moći da efikasno sprovodi u ovom trenutku pretpostavljene ciljeve.Govoriću ciljeve.Govoriću uglavnom o ideji i predlogu da se formira ministarstvo za evropske integracije. Mnogi su rekli da je to dobar predlog. Zaista, kada pogledamo iz perspektive sadašnjeg stanja, kada imamo ministarku bez portfelja koja je zadužena za evropske integracije, onda formiranje ministarstva za evropske integracije deluje kao dobar korak. Međutim, ako hoćemo da pogledamo zaista, a i da pođemo od obrazloženja koje ovaj Predlog zakona nudi, da je to zbog složenosti poslova koji su pred Vladom, a i s obzirom na značaj koji želimo da damo evropskim integracijama, mnogo bi bilo bolje, po mom mišljenju, da se ova Vlada odluči za to da jednom potpredsedniku stavi u nadležnost, u kapacitet da bude taj koordinator procesa evropskih integracija i pregovora sa Evropskom unijom. Zašto to mislim? Iz prostog razloga što je zadatak ovako navedenog ministra za evropske integracije da koordinira čitavim procesom, a mi svi znamo da jedan ministar ne može zapravo da koordinira radom drugih ministara. Zbog toga bi bilo mnogo efikasnije i mnogo bi dalo bolje rezultate kada bi to bio potpredsednik ovako dosadašnjem stanju kako je to bilo do sada, u dosadašnjem rešenju, to je možda davalo rezultate, s obzirom da premijer jeste bio predsednik partije i predstavnik političke većine koja je tu Vladu formirala, mislim na Aleksandra Vučića, te i on kao glavni pregovarač, jer ne zaboravimo, glavni pregovarač je zapravo predsednik Vlade, ima ogromnu ulogu u tom procesu evropskih integracija. Vi se sada spremate da predložite za predsednika Vlade osobu koja nema tu političku težinu. Na kraju krajeva, sam Aleksandar Vučić je rekao da se ona neće baviti politikom, nego više ekonomskim pitanjima. Znači, njen uticaj politički na ove procese evropskih integracija neće biti značajan.Zašto ja ovo govorim? Upravo zbog toga što većina govori o tome da su zadaci prioritetni evropske integracije i pregovori sa Evropskom unijom. Meni se čini da bi takav cilj i takav prioritet mnogo više bio iskazan ukoliko bi bi potpredsedniku Vlade, nekom od potpredsednika, bio stavljen u nadležnost ovaj posao.Drugi razlog je vrlo važan i volela bih da o njemu dobro razmislimo. Kada potpredsednik Vlade koordinira procesom evropskih integracija, on se oslanja i oslanjao se u sistemu Vlade kakvu smo mi imali do trenutka kada smo dobili status kandidata, na stručni tim, na stručnu strukturu koja postoji pri Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji i uvek smo usvajali one argumente koji idu za tim da je proces evropskih integracija pre svega politički, ali jako mnogo i stručni proces koji zahteva visoku kompetenciju i kapacitet upravo uprave.Ono čega se ja bojim kada imamo sada pred sobom predlog za formiranje ministarstva za evropske integracije, da ćemo ići više ka politizaciji tog procesa, dakle, da ćemo negde ići više ka devastaciji stručnih struktura koje su napravljene do sada, a koje su jako važne između ostalog i zbog toga što one treba taj proces i čitavu tu strukturu strukturu da učine održivom. Nemojmo zaboraviti, proces evropskih integracija prevazilazi mandat jedne, druge, treće vlade i trajaće, na našu žalost, duže nego što smo možda inicijalno mislili, ali prevazići će i mandat ove Vlade. Prema tome, vrlo je važno da stalno imamo, ukoliko nam je stvarno zaista stalo do rezultata u tom procesu, jednu održivu strukturu koja taj proces drži.Mi smo ovde danas mnogo govorili o tome da li je ideja Evrope pobedila. Rekla bih da nije, jer ta ideja podrazumeva i zato je to važno, važno je i zbog toga kako formiramo ovu Vladu, odnosno kako će ona izgledati po svojoj strukturi. Nije pobedila jer taj deo Evrope znači, između ostalog, da mi razumemo šta je uloga uloga većine i šta je uloga opozicije i da to primenjujemo, a mi to ne primenjujemo i vi ne primenjujete kao većina, jer da primenjujete, onda ne biste uvek kada opozicija nešto kritikuje poslali poslali poruku – pripremite se za zatvor. To onemogućava dijalog koji je potreban i u procesu evropskih integracija.Dozvolite mi da kažem na kraju sledeće. Ta ideja znači razumevanje institucija, razumevanje nadležnosti institucija i vladavine prava. Zbog toga nije dobro što relativizujete slučaj Savamale i uvek ga predstavljate isključivo kao rušenje nekih baraka koje nisu podignute u skladu sa zakonom i za koje nije bila dozvola. Glavno pitanje Savamale nije to. Glavno pitanje Savamale je – zbog čega je i ko je poslao policiji poruku da ne dejstvuje kada su je građani pozvali? Za građane je to najvažnije pitanje i za politiku evropskih integracija to je najvažnije pitanje i o tome postavljaju pitanje svi izveštaji i u Evropi i na kraju nezavisni izveštaj civilnog društva u Srbiji.Na

je ubeđenje da mi o svim državnim pitanjima treba da razgovaramo kao većina i kao manjina, to rade u svim razvijenim demokratskim zemljama. Sastaje se i predsednik Amerike sa predstavnicima većine, sa predstavnicima manjine, ali u jednoj atmosferi gde se dijalog vrednuje kao dijalog ravnopravnih, bez obzira na trenutnu političku moć. Većina je ta koja kreira atmosferu za dijalog. Svi znamo da su mediji toliko kontrolisani, da izlučuju ogromnu količinu nasilja i mržnje između ostalog i prema opoziciji. Ukoliko u takvoj atmosferi treba o bilo čemu da razgovaramo, da li zaista mislite da za to postoji realna mogućnost da ti razgovori ka nečemu vode?Zbog toga apelujem, kada govorim i o ministarstvu za evropske integracije i o strukturi ove Vlade, a govorićemo, naravno, o Vladi mnogo više kada dobijemo njen predlog, da negde razmatramo zajedno u kom pravcu zaista želimo da ova Srbija ide, da li želimo da ide ka višku nasilja, ka višku nedostatka dijaloga, li zaista želimo da ovu zemlju negde na neki evropski put postavimo i da je u tom pravcu vodimo.Moje ubeđenje da nikakve evropske integracije i nikakvi pregovori zapravo neće uroditi plodom ukoliko sve sve kapacitete ovog društva ne angažujemo na tom pravcu, a demokratski orjentisana Srbija je sigurno jedan važan faktor bez koga taj put neće biti uspešno pređen i mislim da je važno da o tome svi vodimo računa. Hvala na pažnji. Hvala lepo.Vrlo kratko. S obzirom, da smo pokrenuli pitanja dijaloga u društvu, kulture dijaloga, dostojanstvenog i dostojnog odnosa. Uvek je dobro kada se neko iskreno zalaže, ali iskreno podvlačim, za određeni dobar standard, da počne od toga kako sam stoji po tom pitanju, kako se sam ponaša po određenoj stvari, kakvu poruku šalje i da li pokazuje da mu je zaista stalo do odnosa koji priziva.Na primer, razmišljam naglas, ako onaj koji kaže, i to baš onako često ponavlja da mu je stalo do kulture dijaloga, želi dobar odgovarajući odnos sa Aleksandrom Vučićem, koji je pomenut baš malopre, da li nalazi za shodno, da li nalazi za ispravno, da tom Aleksandru Vučiću čestita na poštenoj pobedi na predsedničkim izborima 2017. godine. Čestita na preko 55%, 56% glasova građana Srbije u prvom krugu.Na preko dva miliona i 12 hiljada glasova, čini mi se glasova u apsolutnim brojevima ili samo kaže da bi želeo odgovarajući odnos dostojan i dostojanstven sa njim, ali ne želi da čestita naprotiv, govori kako to nije pobeda. Da li neko ko želi odgovarajući odnos sa Aleksandrom Vučićem, a dobio je poziv da dođe i razgovara o narednoj Vladi sa tim pozivom pokazujući poštovanje, ne samo prema njemu lično, nego prema instituciji predsednika Republike, pa i prema Vladi Srbije, Skupštini u kojoj sedi, tako što će doći razgovarati, izneti svoje stavove, pa makar se i ne slagao, ili će opet da vrši kampanju sa nekim potpuno ispraznim pričama da ne priznaje pobedu, ne priznaje predsednika Republike, ne priznaje više ni državu sopstvenu. Kakvu poruku šalje i da li zaista misli ozbiljno kada kaže da mu je do dijaloga stalo. Evo, ja sam spreman da prihvatim da jeste nekome do dijaloga stalo. Hajde onda da počnemo od ovih stvari koje su elementarne i osnovne.Ako

Vi mene kolega očigledno niste razumeli. Nisam rekla da je nama stalo do iskrenog odnosa sa Aleksandrom Vučićem, nama je stalo do toga da imamo uređenu državu, uređeni parlament i da zajedno vodimo ovu zemlju ka Evropi svakoj svoje uloge. Vi trenutno iz većine, mi iz opozicije, a vi stvarate kao većina sa svim kanalima uticaj koji u ovoj zemlji imate kroz medije, kroz institucije, stvarate atmosferu u kojoj drugome, dakle, opoziciji, ali i svim drugim akterima u društvu šaljete poruku da li razgovor sa vama vredi, da li ima smisla. E, kada pitate šta smo uradili na izborima i da li smo čestitali? Prvo, mi smo ovde vrlo kulturno, institucionalno došli na polaganje zakletve koja je zvanična inauguracija predsednika Republike. To je prva stvara.Druga stvar, mi smo takođe u izborima rekli svoju reč i mi smo na kraju krajeva rezultate tih predsedničkih izbora priznali, ali smo takođe rekli da su oni vođeni u jednoj atmosferi potpune medijske blokade u kojoj i opoziciji i opozicionim kandidatima nije dato nikakvo mesto ili minimalno mesto, dakle to su vam sve izveštaji nezavisnih tela koje prate medije, da se ne vraćamo u to.Dakle, kad u takvoj atmosferi vodite predsedničke izbore, onda opozicija naravno ima pravo da se kvalitativno odredi prema rezultatu. Kvantitativno smo ga priznali, naravno.Druga stvar, ja sam dijalog pomenula u odnosu na to što vi govorite kao većina i mi taj deo pozdravljamo da vi hoćete Srbiju da vidite u Evropi. To je program DS od 1990. godine kada sam joj se ja priključila, i mi to podržavamo dok ne vidimo kako izgledaju zakoni i mere koje nam vi predlažete, onda to kritikujemo.Vučić je rekao da je njemu stalo do razgovora sa opozicijom o Kosovu i Ustavu. Mi smatramo da o tim pitanjima treba da razgovaramo, ali je na vama da promenite razgovor u ovom parlamentu i debatu koja je na slobodi, vreme je da promenite medije, da bi taj razgovor imao smisla. osnova za repliku, stvarno. Ali znate, član koji govori o replikama mora da ispunjava određene uslove. Direktno Direktno obraćanje svima, ali zavisi šta se kaže, nije bilo ništa bežurativno.Reč ima Vesna Rakonjac.

proširenju Vlade, sa jednim novim ministarstvom, da kažemo novim starim ministarstvom. To je Ministarstvo zaštite životne sredine, i veoma sam srećna što ćemo konačno dobiti odvojeno ministarstvo, ali ne kao uslov za potptlaćivanje nekog, nego već kao jednu potrebu da konačno uredimo našu životnu sredinu, onako kako to treba da bude.Kao što znamo, osnovi politike i ciljevi politike Zaštite životne sredine su o očuvanju prirodnih vrednosti i resursa, efikasna ekonomija i briga o javnom zdravlju, pre svega.Politika životne sredine je multisektorska i samim tim zahteva veliku pažnju kojoj treba biti posvećena. Kada govorimo o zaštiti životne sredine znamo da je to jedan veliki problem i da je poglavlje 27. ako ga gledamo u finansiskom smislu, jedno od praktično najskupljih poglavlja koje možemo da otvorimo, kada se radi o pristupanju EU. O čemu se ovde radi? Deset godina i više unazad, urušavano je sve ono što je u Srbiji i postojalo i u bilo kojoj formi, a kada je zaštita životne sredine upitanju. Imali smo Ministarstvo zaštite životne sredine, ali na žalost, ono je funkcionisalo kroz tri načina, odnosno kroz tri institucije. Jedno je bilo samo ministarstvo, drugo je bilo Agencija za zaštitu životne sredine i treće je bilo Republički fond za zaštitu životne sredine.Bili smo svedoci, pre par godina kada je taj fond ukinut, kako su se dušno predstavnici opozicije borili da očuvaju taj republički fond.Čemu je on služio? Pa nije služio za državne institucije, nije služio za izuzetne projekte, za zaštitu životne sredine, za životne sredine, za čistu vodu, za kategorizaciju reka, za izgradnju fabrika, za prečišćavanje otpadnih voda. Služio je za podsticaj u kampanji za izbore demokratske stranke. U to vreme, ministar je bio gospodin Dulić, a evo ja ću kratko da vam pročitam kako je Republički fond za zaštitu životne sredine, predao preko dva miliona dinara i to ovako: Nevladina organizacija mikser, republički fond za zaštitu životne sredine juni mesec 2011. godine, 949 500 dinara, maj mesec 2010. godine, ravno milion dinara, istom Ne Vladinoj organizaciji, ministarstva za zaštitu životne sredine u maju 2011. godine, poklonila je 700 000 dinara, budžet grada Beograda 6,6 miliona u 2011. godini, a iz Uprave za trezor, takođe imamo podatak da u 2010. godini je dobio milion i 400 000 dinara. Takođe, Nevladine organizacija KIOKS,

dinaraNišta ne bi bilo čudno da se ta nevladina organizacija bavila onim što je zaštita životne sredine. „Mikser“ je u APR-u registrovan kao, praktično, nevladina organizacija, odnosno udruženje građana, neprofitno, za unapređivanje kreativnog stvaralaštva u oblasti kulture, a, gle čuda, dobijalo sredstva iz Republičkog fonda za ekologiju, odnosno za zaštitu životne sredine.Ni to ne bi bilo čudno, vlasnik nevladine organizacije, odnosno direktor tog, da kažemo, nevladinog udruženja građana bio je sin Nade Kolundžije, tako da eto kako su oni očistili Srbiju. Nama je ostalo aerozagađenje od spaljivanja Skupštine od 2000. godine, sa kojim smo se borili 12 godina, dok jednostavno narod nije uvideo u koga treba imati poverenja i ko će jednostavno njega uvesti u EU.Pa i i ako dođe do takvih promena da evropski fondovi presuše i da, jednostavno, se dogodi nešto nešto će usporiti ulazak ostalih zemalja u EU, mi ćemo našu državu urediti po našoj meri, po vrednosti naših građana i za naše građane.Sve zakone koje donosimo donosimo prevashodno za naše građane, a ne zbog predpristupnih

uradićemo to za zdravlje naše dece, za čist vazduh, za čiste vodotokove, za zdravu, čistu naprednu životnu sredinu. Hvala.

čitavog dana. Danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i zahteva se da se on donese po hitnom postupku, a pravni osnov za donošenje zakona sadržan je, u gledištu predlagača, u odredbama člana 136. stava 2. i 3. Ustava Republike Srbije, kao i sadržan u odredbi člana 97. tačke 16. Ustava Republike Srbije.Ustav Republike Srbije takođe propisuje položaj Vlade u članu 122, pa citiram: „Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji“. Član 123. stav 5. kaže: „Usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom“. Član 124. „Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave“. Član 136, na koji se poziva predlagač na 2. i 3. stav, u 1. stavu, na koji se nije pozvao, kaže: „Državna uprava je samostalna, vezana Ustavom i zakonom, a za svoj rad odgovorna je Vlada“; i stav 4: „Unutrašnje uređenje ministarstava i drugih organa državne uprave i organizacija propisuje Vlada“.Ovo je, zapravo, danas potpuni sunovrat, jer je danas predlagač izmena i dopuna ovog zakona narodni poslanik Aleksandar Martinović. Zdrava logika prosto nalaže da, ukoliko znamo da je do izbora premijera, odnosno mandatara, Vlada u tehničkom mandatu, ukoliko se opet zna da je predložena Ana Brnabić, koja je ministar i dalje državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu, valjda je logično bilo da Vlada, odnosno Ana Brnabić pošalje ovakav zakon i izmenu zakona u Skupštinu, kako bi neko ko će biti sutra na čelu Vlade rekla koliko je to zakona ili ministarstava koji su potrebni da bi ona rukovodila daljim radom.Kada govorimo o ovome, moramo konstatovati da je ovo, zapravo, samo bila jednakost, odnosno dil koalicionih partnera da se poveća broj ministarstava i to više niko ne može da S druge strane, kada je u pitanju Ministarstvo zaštite životne sredine, danas je predlagač u svom izlaganju rekao, citiram, po prirodi stvari, zaštita životne sredine ne može biti u okviru poljoprivrede. Da li to znači da je bivši premijer Aleksandar Vučić pre nepunih godinu dana neprirodno postavio stvari? Da li je ovo zapravo napad na pređašnjeg premijera? Da li je ovo napad na predsednika države i predsednika SNS upravo od Aleksandra Martinovića? Da li je zapravo predlagač sa svojim poslanicima glasao za lošu Vladu prošle godine?Dalje, potpuno je nemušto obrazloženje razloga zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“,

„Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne, jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja“. Prošlo je koliko dana od izbora? To što je nekome bilo dosadno ili nije hteo da radi ili je koristio medije da pravi frku oko izbora novog premijera, da se prave kladionice, to nama uopšte nije interesantno kao poslanicima koji o tome želimo da raspravljamo. Ako ste već došli do toga da ne možete da sačekate da izađe u „Službenom glasniku“, jer su vam zakonski rokovi koji jesu koji su takvi, onda ste vi tu zaista pogrešili, ali se ovde postavlja pitanje šta ste vi to pametno radili u prethodnih skoro mesec dana.Predlagač kaže – postignuti su značajni rezultati Ministarstva poljoprivrede, a da SNS nije kriva što su stranci postali vlasnici naših poljoprivrednih kombinata, a tajkuni vlasnici velikih preduzeća.Još jedna strašna neistina. Gradonačelnik Beograda i budući, kako se najavljuje, šef Kabineta, Siniša Mali je od februara 2001. godine postavljen za pomoćnika ministra za privatizaciju u sklopu Ministarstva za privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Krajem 2001. godine, nakon osnivanje Agencije za privatizaciju, 17. jula prelazi tu da radi, gde postaje direktor Centra za tendersku aukcijsku privatizaciju, restrukturiranje tržišta i kapitala i na toj funkciji ostaje do kraja 2003. godine, što znači da je upravo kadar bivši DS, DOS-a, kako god vi to zovete, sada u vašim redovima, upravo učestvovao u toj pljačkaškoj privatizaciji.Dalje, kada govorite o uspesima Ministarstva za poljoprivredu, šta je sa malinarima. Mi smo imali ovih dana mogućnost da čujemo ministra Nedimovića da kaže da država nije u mogućnosti da pomogne. Izrekao je još jednu notornu laž, a danas predlagač ovde iznosi neistine.

policiju tada i državu što reaguje, što se ovde protestvuje, a korak dalje otišao i današnji predsednik države 2001. godine Aleksandar Vučić, koji je izneo izneo čak kompletnu strategiju kako rešiti taj problem, kako poboljšati proizvodnju, kako izvoziti maline itd. Danas ste upravo vi ti koji ste oterali običnog seljaka i zaštitili tajkune i sve te koje ste tako javno napadali dok niste ušli u vlast i niste se promenili uopšte od prethodnog režima i tu podržavam poslanika koji je govorio da ste samo preuzeli ideologiju DOS-a.Kada govori predlagač o Ministarstvu za evropske integracije, on kaže – to je strateški i politički cilj, a dok je obrazlagao razloge za formiranje ministarstva, imali smo zapravo priliku da pratimo spikera koji je vreme predstavljao neku vrstu samo pres klipinga u otvaranju raznih poglavlja.Interesantna je činjenica da je upravo predlagač da je upravo predlagač pre samo par godina, 2012. godine bio predlagač Deklaracije o prestanku svih aktivnosti Vlade o pridruživanju Srbije ka EU sa jasnim EU sa jasnim obrazloženjem koje nije bilo teško braniti.Na konferenciji za novinare gospodin Martinović iznosi, citiram – nema kraja ucenama EU prema Srbiji, novi uslov je normalizacija odnosa sa Kosovom, a to znači nezavisnost, sledeća je Raška, pa Vojvodina. Evropska unija je u finansijskom i ekonomskom smislu, ponavljam, u ekonomskom i finansijskom smislu, na šta se vi non stop pozivate, leš i samo politički slepac može da insistira da Srbija postane član takve organizacije. Sa predstavnicima Albanaca možemo da razgovaramo pod uslovom da nije u pregovaračkom timu Hašim Tači, i to samo o modelu i stepenu autonomije. Briselski pregovori predstavljaju gaženje Ustava i Rezolucije 1244.Svaka je bila tačna i na mestu. Danas predlagač govori suprotno i naravno da mu ne možemo verovati.Predlagač kaže dalje – bitno je da se nastavi politika koja Srbiju vodi ka EU, kao i kao i da se nastavi politika koja se sprovodi od 2014. godine, pa navodi, pored ostalog, i povećanje plata i penzija.Prvo, politika se nastavlja od 2012. godine, kada je stranka gospodina predlagača uzela za koalicionog partnera Mlađana Dinkića, kako je govorio Aleksandar Vučić, najvećeg lopova i kriminalca, i obećao građanima Srbije da će čim preuzme vlast u Srbiji uhapsiti Mlađana Dinkića.Gospodine Martinoviću, zašto niste uhapsili Mlađana Dinkića? Gde vam je Mišković, gde je Cane Subotić?

da je izneo sve moguće stavove i ministarstava koja treba da se organizuju, a ni jednom rečju nije spomenuo KiM, ali je zato spomenuo da je na inauguraciji bio čak i zamenik sekretara NATO pakta. Pa, naravno da je čovek došao. Došao je da vidi svoje umetničko delo koje je napravio 1999. godine, da vidi da li ste i dalje poslušni, da li ćete završiti posao koji ste započeli.S druge strane, pozivate se na to da ste pozvali predsednika skupštine severne Srbije, pokrajine, a niste pozvali južne. Zašto kada se tako srdačno i sa Hašimom Tačijem rukujete u Briselu, a sutra ćete i sa Haradinajem kada napravi sada vlast?Takođe vlast?Takođe ste naveli, a potpuno podržavam današnje vaše izlaganje, da je SSP veoma loša odluka, a upravo ste tada vi napali Tomislava, predlagač je napao Tomislava Nikolića kada je zbog SSP napustio, kako je tada govorio, zbog toga, SRS, i krenula i krenula je jednostrana primena.S druge strane, vi kažete danas – za to je kriva vlada i neka vlast dosmanlija. Evo, možemo se složiti, ali zašto već jednom ne stavite onda van snage taj SSP ako ne valja? Apsolutno imate našu podršku.Toliko je bilo danas nelogičnosti u izlaganjima i sve vreme, dokle god je trajalo, bio sam prisutan tu ceo dan, sam predlagač nije posvetio, od tri sata, koliko je govorio, ni pet minuta o tački dnevnog reda, već je čitao raznorazna nerešena ubistva, SMS poruke, citate, a zaboravio je na glavni citat, a to je da je upravo, sada ću morati kao i predlagač, da je upravo njegov predsednik stranke rekao ni Bog ne može da me natera u Vladu sa SPS, Dačić je osvedočeni lažov i lopov. Hvala. da bi građani razumeli vaš način izražavanja, dil, to znači dogovor, mislim, ne objašnjavam vama, a frka, to znači gužva. Čisto zbog građana Srbije, da bi vas razumeli.

Hajdemo ovako, pošto je bilo tu raznoraznih pitanja, čudnih komentara na temu SNS, vlada koje je vodio Aleksandar Vučić i poljoprivrede. Spisak dobrih stvari, dobrih rezultata je stvarno veoma dugačak.Evo, samo par kratkih izvoda. Na primer, da je registracija novih izvoznih objekata doprinela stalnom rastu vrednosti izvoza od 2,9 milijardi evra 2016. godine i suficita od blizu 1,6, uvećanih uvećanih za 600 miliona od 2014. godine, rezultat tih vlada za koje nekima izgleda nije jasno da li su pomagali domaću poljoprivredu.Hajdemo dalje. po prvi put Srbija u prilici da izvozi na tržište Kine i da se očekuje da će nastaviti izvoz sa novim setom artikala već od ove godine, takođe, Vlada za koju nekima nije jasno da li pomaže poljoprivredi. Dalje, budžet ministarstva za 2017. godinu iznosi 43,778 milijardi, što je povećanje od 8,11% u odnosu na prethodnu godinu, koja je bila bolja u odnosu na prethodnu i sve tako od 2012. godine, odnosno 2014. godine na ovamo, upravo ta Vlada za koju nekima nije jasno. Da je budžet za podršku investicijama u poljoprivredi povećan više od četiri puta, zatim, da je bilo 300.000 farmi i više od 150 malih i srednjih mlekara koje su spašene od propadanja upravo zahvaljujući toj Vladi itd.Dakle, to građani Srbije znaju, kao što znaju i da kada pričamo o tajkunima, upravo ova Vlada izvodi i Miškovića pred lice pravde, da upravo ova Vlada na KiM ima najveću podršku, da je Siniša Mali najbolji kandidat za gradonačelnika bio i najbolji gradonačelnik bio, što nekoga posebno zanima, a da ova Vlada, pa ni Aleksandar Vučić lično, nikada nisu za razliku od onih kojima su njima opsednuti niti pričali da vole EU, pa se predomišljali pet sekundi kasnije, niti nudili Americi da budu dobrovoljci u Kuvajtu. Hvala.

vi vrlo dobro znate kao iskusan parlamentarac, od prvog saziva višestranačja ste narodni poslanik bili, da je slobodna interpretacija i izražavanje narodnih poslanika stil ili način obraćanja suvereno izabranog predstavnika naroda javnosti biračkom telu, građanima, kako god.Nije bilo nikakve potrebe da posle tako odlično koncipiranog, jasno utemeljenog, argumentovanog govora mladog kolege Damjanovića, vi dodatno obrazlažete da on koristi ove ili one reči, naročito zbog toga što je u pitanju jedan obrazovani mladi čovek, koji ima 35 godina, diplomirani ekonomista i master inženjer organizacionih nauka, kandidat za gradonačelnika Beograda ispred SRS. Svako buduće njegovo izlaganje, kao i mojih kolega narodnih poslanika iz poslaničke grupe, shvatite kao način i cilj da svaki, kao što je ovaj zakon koji je predložio Aleksandar Martinović, osporimo veoma jasnim argumentima, utemeljenim i, na kraju krajeva, i u ovom Poslovniku i Ustavu i u važećim zakonima.Pošto mi vreme ne dozvoljava da se i u tom delu osvrnem na ono što je kolega rekao, a što niste shvatili kao verovatno dobru pouku, ali shvatićete, možda tada bude kasno, o tome i u nastavku zasedanja, naročito u ponedeljak.Dakle, zamolila bih vas, zaista, kao neko ko je takođe dugo godina ovde zajedno sa vama u parlamentu, da nema potrebe, pogotovo sa mesta predsedavajućeg, da na bilo koji način objašnjavate i dodatno insistirate na tome

prošao, došla je noć, a ovde se vrte iste teme u krug. Najmanje smo danas govorili o tački dnevnog reda, o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Ja ću na početku svog izlaganja reći nekoliko stvari na tu temu, ali ću morati da odgovorim i kolegama koje su iznele mnogo laži i mnogo neistina večeras.(Zoran Tema.)Dobro je što se neki sad pozivaju na temu, iako ni malo o temi nismo čuli od njih. Ali, da se vratimo na temu, kako oni kažu.Srbija će samo u narednih 25 godina, kada je u pitanju oblast zaštite životne sredine, investirati približno 10 milijardi evra u razvoj vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda, upravljanje komunalnim, industrijskim otpadom, kvalitet vazduha i zemljišta, ali pripremiće se i prilagoditi izazovima čiji su uzročnik klimatske promene, a tiču se suša, poplava, požara i drugih nepogoda.Kao vlast, kao Vlada Republike Srbije, kao poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić i koji će dati podršku budućoj vladi koju će voditi gospođa Ana Brnabić, spremni smo i pripremili smo jasan plan dostizanja tehničkih, finansijskih i ljudskih kapaciteta neophodnih za sprovođenje navedenih investicija.Moram da kažem i to da smo se 2014. godine, u maju mesecu, suočili sa 2.000 ostavljenih projekata bivšeg fonda za zaštitu životne sredine vrednih stotinu miliona evra, ukinutim sredstvima EU za dalje finansiranje infrastrukture kroz predpristupne fondove, konstantnim nedostatkom kvalitetnih i zrelih infrastrukturnih projekata za finansiranje, haotičnu pripremu i neizvestan ishod pregovora sa EU za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene.Danas, nakon skoro tri godine, napravili smo značajan pomak u pogledu uvođenja reda i vizije daljeg strateškog razvoja u životnu sredinu. Skoro 1.000 projekata bivšeg fonda je rešeno. Stvoren je Zeleni fond koji neće ponoviti nijednu grešku bivšeg, korupcionaškog i nestrateškog fonda.Mnogo

su pitanju evropske integracije i Kancelarija koju je vodila gospođa Jadranka Joksimović, i koju još uvek vodi, i novo ministarstvo, koje će se uveren sam podrškom većine narodnih poslanika formirati, to je nešto što je dobro, jeste potvrda utemeljenja, učvršćivanja našeg evropskog puta. Rekli smo i da je ta Kancelarija na čelu sa gospođom Joksimović i Vladom Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem ostvarila bitno ozbiljne pomake na putu evropskih integracija Srbije. Otvarana su poglavlja i zatvarana su poglavlja, a onima kojima su puna usta Evrope večeras, ali bezidejno, bez ikakvih predloga i rešenja konstruktivnih, nisu otvorili nijedno, a samim tim nisu ni zatvorili nijedno poglavlje na putu evropskih integracija.To je bila samo priča, samo mantra, samo predstava za građane, na kraju svake te predstave građani su bili praznih džepova. Kao što je i ona akcija „Očistimo Srbiju“ bila samo sa ciljem da se očiste džepovi građana Srbije i budžet Republike Srbije dovede do bankrota.Kao neko ko je i odbornik u Skupštini Grada Beograda, moram da dozvolim sebi to da kažem pred građanima Republike Srbije koji gledaju ovaj prenos, pred narodnim poslanicima, da je apsolutno gradonačelnik Siniša Mali najbolji gradonačelnik u istoriji Beograda, ubedljivo najbolji, a za to imamo konkretne činjenice koje o tome govore,

projekat od značaja za razvoj, ne samo grada, nego i Srbije, kao što je „Beograd na vodi“. Imali ste deficit u budžetu grada od preko 20%, danas je on na nivou ispod 4%. Zatim,

Sve su to teme koje su moji prethodnici pomenuli. Ja prosto kao neko ko je predstavnik građana imam dužnost da građanima kažem da ono što je izrečeno danas nije istina i koliko toga zapravo ljudi ovde olako izgovaraju.Nema sumnje da više neće biti pazl gradova, da neće biti maketa, da neće biti replika Terazija, replika života. Uveren sam da će i nakon ove rasprave biti usvojen ovakav predlog izmena i dopuna zakona i da ćemo na kraju, kada budemo izabrali i Anu Brnabić za premijera Srbije, nastaviti još brže, još jače, još bolje u budućnost svi zajedno. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić, ali vreme njene poslaničke grupe je potrošeno.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Danas imamo predlog izmena i dopuna Zakona o ministarstvima za koji možemo da kažemo da se sastoji iz dva dela. formiranje nova dva ministarstva, a drugi deo je prenošenje nadležnosti, odnosno tačno definisanje delokruga rada određenih ministarstava, pogotovo kada su u pitanju određena javna preduzeća iz oblasti energetike, zatim deo koji se odnosi na koncesije, zatim deo koji se odnosi na uređenje pravosudne profesije i deo koji se odnosi na tačnu ulogu civila u multinacionalnim operacijama.Ono što bi trebalo reći danas to je da smo imali prilike da čujemo sa više aspekata određenu osudu i kritiku na ovakav predlog formiranja dva nova ministarstva. Pod određenim idejama kako je SNS preuzela određenu ideologiju što se naravno kosi sa zdravim razumom, jer nikada SNS se nije zalagala da oblast zaštite životne sredine se vodi na takav način da se iz budžeta Srbije daje, pod formom „Očistimo Srbiju“, preko milijardu dinara, što je oko osam miliona evra nevladinom sektoru da bi se koristile za potrebe političkih kampanja u izborima.Nikada se nije desilo da u proteklih pet godina smo imali korišćenje sredstava za određenu podršku reciklerima na taj način da se daju za određene kredite poslovnih banaka, zarad toga da biste ostali dužni, a da bi oni jednostavno tražili od države i pravili dugovanja koja bi ulazila u javni dug. Nikada SNS ne bi dozvolila da pravimo promašene projekte i realizujemo od kredita bilo koje međunarodne organizacije.Ono čime smo se bavili od 2012. godine jeste, pre svega, da uvedemo realno, racionalno i razumno finansiranje projekata sa kojima će građani Srbije imati benefit u pogledu zdravog života, pre svega kada je u pitanju vazduh, kada je u pitanju zemljište, kada je u pitanju voda i zbog toga je Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine moralo da bude, pre svega, zbog evropskih integracija i sprovođenja procesa bilateralnih i eksploatornih skrininga, u jednom trenutku zajedno, i to je potvrda, pogotovo kada su u pitanju bila pregovaračka poglavlja koja su u vezi sa Poglavljem 27, a to su poglavlja 10, 11 i 12, vezano za poljoprivredu, vezano za proizvodnju zdrave hrane. Znači, to ne može da ide odvojeno od poglavlja koja su vezana za zaštitu životne sredine.Ono čime se bavila SNS i gospodin Vučić, kada je preuzeo da vodi Vladu Republike Srbije, to je da na određeni način stvori finansijske uslove i mehanizme da bi jednostavno imali održivo funkcionisanje oblasti zaštite životne sredine. To nije bilo moguće ni 2012. godine kada je ekonomski rast, odnosno pad BDP i uopšte društvenog proizvoda i svih privrednih aktivnosti bio minus 3,6%, nego sada kada imamo 1,2% porast kada govorimo u odnosu na BDP, nego je mogućnost da sada, kada imamo stabilne finansije, možemo da stvorimo uslove da ministarstvo za zaštitu životne sredine funkcioniše zasebno.Istine radi, građani Srbije treba da znaju da nikada do sada ministarstvo životne sredine nije bilo posebno, pa čak ni u vreme gospodina Dulića. Bilo je zajedno sa Ministarstvom građevine i zaštite životne sredine. Znači, to je ministarstvo koje se bavilo građevinarstvom, ali pre svega zaštitom životne sredine, kao mlađem brata u smislu delokruga rada koje je trebalo da služi za finansiranje neracionalnih projekata, tako da je bilo potrebno 2012. godine do sada 2.000 projekata oceniti i videti koliko dugujete, kao država, određenim finansijskim potražiocima, a da za to zaista postoje realne osnove.Zbog toga je i potreba bila da se izloži i MMF-u, i Dijardiju i Svetskoj banci, ono što je rađeno do 2012. godine. Imali ste prilike, od moje koleginice, da čujete kako su mnoge nevladine organizacije na volšeban način dobijale određena određena sredstva koja jednostavno nisu bila, uopšte, kao tema u oblasti rada zaštite životne sredine.Ono što se prvi put sada javlja, od 2016. do sada, a to je da je napravljena strategija, plan i program koje je prihvatila EU, gde je prvi put od negativnih ocena koje su bile u izveštajima EU, dobijamo pozitivne pomake i dobijamo praktično otvoren bezuslovno put za otvaranje Poglavlja 27, koje je jedno od najtežih poglavlja i to, naravno, svi znamo i koje će izuzetno koštati mnogo, ne samo Srbiju, nego su koštale i sve zemlje u regionu. Ali, određeni standardi iz oblasti zaštite životne sredine mora da postoje, poslovanje, i kompanija u privatnom sektoru i u državnom sektoru, mora da funkcionišu prema standardima koje projektuje, jednostavno i budžet od strane zaštite životne sredine i to je ono što je naša obaveza, ali i željeni fond o kome se toliko pričalo je, na kraju krajeva, formiran od strane Vlade Republike Srbije. On je budžetski, nije nezavistan, kao što je bio u vreme do 2012. godine.Ono što je bitno to je da završen kompletan postupak za pripremu pregovaračkog poglavlja kada su u pitanju skrininzi. To je bio veliki posao. Pregovaračka grupa koja je bila i pod delokrugom rada ministarke bez portfelja za evropske integracije, gospođe Jadranke Joksimović, je zaista uložila maksimalan napor kada je u pitanju ova oblast, ali i od strane samog ministarstva, koje je bilo podržano od strane poljoprivrede, se pokazalo da je došao trenutak da može ovako jedno ministarstvo da bude formirano, da neće imati probleme pri svom radu i da će dati pune svoje rezultate koje treba kada se formira ovakvo ministarstvo.Ono što treba reći, da je veliki broj problematičnih projekata koji su započeti u ovom periodu, završeni, kao što je Regionalni centar u Subotici, kao što je završetak projekta vezan za vezan za izgradnju kolektora, rešavanje pitanja otpadnih voda u Leskovcu i Raškoj, ali i onaj deo koji se odnosi na samu strategiju koja je napisana do 2012. godine, da u Srbiji treba da ima 27 regionalnih deponija za koje jednostavno ne postoji tolika količina otpada, da bi na održivi i isplativi način one funkcionisale.Prema bitno je da kada politiku definišete za narednih 25 godina budete realni, budete tako definisali da imate održivo finansiranje i da na određeni način sve grupe, sve ciljne grupe u Republici Srbiji osećaju benefite takve politike. Zbog toga je, uopšte, potreba ministarstva za zaštitu životne sredine da se sada formira i potpuno opravdano zašto do sada nije mogla da bude samostalno u funkcionalnom smislu održiva.Kada govorimo o ministarstvu za evropske integracije i po formiranju, kao jednog posebnog sektora u radu Vlade Republike Srbije, koje će u budućnosti voditi gospođa Ana Brnabić, odnosno samo ministarstvo, gospođa Jadranka Joksimović, treba reći da je to jedno pozitivno svetlo u kome želimo i da kao Republika Srbija pokažemo da smo zaista za ostvarenje strateških ciljeva prema EU, ali treba reći i da nikada nismo ni krili, ni lagali da određene strateške ciljeve, kada je u pitanju poštovanje svih naših obaveza i sa Ruskom Federacijom, da treba da izvršimo, mi nikada to nismo krili ni prema EU.Normalno je da određena poglavlja do samog stupanja u članstvo EU ćemo definisati na na određeni način i da je to jednostavno naša politika, nacionalna politika o kojoj svi treba da razgovaramo.Ono što je važno još da se kaže, da dve trećine ukupnih investicija od strane kompanija u 2016. godini u Srbiji su došle od strane firmi i kompanija iz zemalja EU, da dve da dve trećine spoljnotrgovinske razmene Srbija obavlja isključivo sa zemljama EU i to je nešto što ne treba kriti. To je ono zbog čega oni koji govore da treba da raskinemo uopšte odnose sa EU, treba da kažu građanima Srbije koliko bi to koštalo sve nas zajedno a i sve one koji imaju oblast oko zapošljavanja.Kada pričamo o prenošenju nadležnosti treba reći da ono što se postavilo danas, kao glavno pitanje, za ukidanje E-uprave i direkcije, treba obavestiti građane Srbije, da ova ova Vlada koja nam predstoji i koja će raditi jedan veliki posao kada je u pitanju E-uprava, će se podići na potpuno jedan viši nivo. Taj viši nivo će biti formiranje nove službe u okviru funkcionisanja Vlade Republike Srbije, koja treba da da bolju komunikaciju sa svim građanima Srbije, a na osnovu uvođenja novih tehnologija, uopšte, u sistem funkcionisanja tzv. platforme E-gavament.Prema tome, u Danu za glasanje imaćemo prilike i da podržimo ovakav koncept Vlade, sa novim ministarstvima i novim nadležnostima, ali ćemo imati prilike i u ekspozeu gospođe Ane Brnabić da čujemo kako će to izgledati.Zbog toga, u Danu za glasanje podržaću ovakav predlog. Hvala.